Slijedeća točka je - Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o promicanju kolektivnog pregovaranja (br. 154) – predlagatelj Klub zastupnika HNS-a, Izvješće primili na sjednici odbora mjerodavni. Vlada dostavila mišljenje. Predstavnik predlagatelja poštovani zastupnik Dragutin Lesar će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege nisam ostao ovdje u nadi i uvjerenju da ćete prihvatiti ovaj Prijedlog zakona jer je Vlada dala negativno mišljenje ali ostao sam iz dva osnovna razloga. Prvi je razlog taj što u obrazloženju zakona što vas želim podsjetiti su pobrojane konvencije Međunarodne organizacije rada koje je Hrvatska preuzela u tzv. sukcesiji ili preuzela iz bivše države. I onda je u periodu ili u vremenu između 2000., 2003. većina tih konvencija objavljena u "Narodnim novinama" u dijelu međunarodnih ugovora a vi znate ili sam siguran da znate da te međunarodne konvencije su sastavni dio pravnog poretka Republike Hrvatske ali pomnim proučavanjem objave tih dokumenata dakle međunarodnih ugovora koje je Hrvatska preuzela došao sam do spoznaje da je Hrvatska do sad preuzela od bivše države 44 konvencije Međunarodne organizacije rada, ali da od osamostaljenja i stvaranja Hrvatske države nismo ratificirali ali baš nijednu. Jedna od takvih je i konvencija broj 154. za koju mi je sasvim jasno da bivša država nije nju ratificirala i preuzela jer se radi o kolektivnom pregovaranju i kolektivnim ugovorima a tako nešto u tom sustavu nije bilo pojmljivo, nije bilo ni potrebno jer nije bilo ni partnera ni socijalnih partnera niti pak nitko nije osim vlasti imao pravio utvrđivati ili o bilo čemu pregovarati. Ali ono što me je posebno i zbunilo kad sam proučavao pravni sustav na tom području su činjenice da recimo jedna od konvencija koja je čak i dosta ključna je nešto stara i preuzeta je a jedina objava i da bi u Hrvatskoj vrijedila a nisam je objavio i izmislio ja nego su knjigu izdali Marinko Vućur i Sandra Valeta objavljena je vjerujte i u, na snazi je u Hrvatskoj. U službenim novinama Kraljevine Jugoslavije. I taj dokumenata, taj akt ratifikacije i jedini tekst objave te konvencije je iz doba Kraljevine Jugoslavije i Hrvatska kad ju je preuzela nije kasnije nikad objavila na hrvatskom jeziku i na latiničnom pismu taj dokumenat ali ovaj dokumenat je dio pravnog sustava Republike Hrvatske. U ovoj knjizi također ima još 4 konvencije koje su jedino objavljene u službenom glasilu SFRJ i nikad poslije toga, objavljene na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu u "Narodnim novinama" međunarodni ugovori. Toliko o tome koliko držimo sami do sebe i koliko pažnje posvećujemo da međunarodne ugovore koje smo preuzeli ili obaveze ili ratifikaciju tih dokumenata objavljujemo i činimo dostupnim, a ja vam želim reći da iz ove knjige uče studenti prava u Hrvatskoj. I ovu konvenciju mogu pročitati samo na čirilici iz službene novine Kraljevine Jugoslavije. To je prvi razlog zašto sam ostao. Želim vjerovati da će se sadašnji ministar nadležan za rad sjetiti i učiniti napore i ove 4 konvencije koje nikad nisu objavljene na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu objaviti u "Narodnim novinama" jer su preuzete čini mi se zadnja 1991. godine u jesen, gospodine predsjedniče vi to bolje od mene znate. Od tad dakle nismo imali snage niti sredstava da ih prevedemo na hrvatski i objavimo u "Narodnim novinama". Drugi je razlog taj što bi ovo dakle bila prva konvencija koju bi samostalna Hrvatska međunarodne organizacije rada, koju bi samostalna Hrvatska ratificirala. Međutim meni je jasno zašto neće biti ratificirana? Meni je jasno zašto je i Vlada dala, zašto je, hvala kolega Arapović ali ne vjerujem da je to moj papir ali ja ću uzeti. Možda je netko prije ostavio, možda je netko ranije, da, da, radi se pravima radnika, dječjeg rada, prisilnog rada. To je samo meni moglo ispasti, to je, to ste u pravu. To sam samo ja mogao izgubiti. koji su dakle razlozi zašto je Vlada dala negativno mišljenje? Zašto vi nećete prihvatiti ovu konvenciju, ratifikaciju ove konvencije? Ja vas želim uvjeriti da ovo nema nikakvih političkih ili stranačkih konotacija, čak je dio sindikata protiv ratifikacije ove konvencije. I dio sindikata je protiv. Jer ja kad sam to predložio u proceduru tražio sam njihovo mišljenje. Oni pravi veliki sindikati su to podržali. Neki koji su u međuvremenu naučili pjevati neke nove pjesmuljke su protiv ratifikacije ove konvencije. Naime ova konvencija predviđa nakon ratifikacije obavezu države koja je izvršila ratifikaciju da zamislite državna vlast promiče kolekivno pregovaranje i kolektivne ugovore kao normalno i standardno mjerilo i način utvrđivanja odnosa na tržištu rada pa čak i u uvjetima rada, uvjetima zasnivanja radnog odnosa, odnosi između poslodavaca i radnika i radničkih udruženja i radničkih predstavnika. S obzirom da je i premijer Sanader najavio da će problem rada nedjeljom i blagdanom biti rješavan zakonom a ne kolektivnim ugovorima meni je odmah postalo jasno da ova konvencija u Hrvatskoj ne može biti ratificirana. Drugo, ova konvencija utvrđuje mjere kako državna vlast mora poticati, možda nešto o tome piše i u Sportskim novostima, ali dobro. Dakle kako državna vlast mora poticati te kolektivne pregovore pa navodi ili daje obavezu države da primjerice rješava radne sporove u smislu osnivanje posebnih institucija arbitražnih tijela i nagodbnim tijela o tome. Mi ni tome nismo skloni, a posebno je problematičan članak 7. koji kaže da mjere koje tijela javne vlasti poduzimaju radi poticanja i promicanja razvoja kolektivnog pregovaranja podliježu prethodnom savjetovanju. I kad je god to moguće dogovoru između tijela javne vlasti te poslodavačkih i radničkih udruženja. I u kojem god dokumentu postoji odredba koja upućuje na to da bi postiglo ili trebalo se postići dogovor između ta tri partnera i da bi se javne vlasti trebale suzdržavati miješanje u autonomiju socijalnih partnera onda to u Hrvatskoj postaje problem. Mi ćemo rađe jednostavnije i lakše te iste probleme rješavati zakonima. To je komotnije, to je čišće jer uvijek vlast ima mogućnost da većinom u ruku riješi taj problem. Ali sad vas ja pitam od obećanja da će se zakonom, izmjenom Zakona o trgovini ili novim zakonom riješiti rad nedjeljom, blagdanom, praznicima. Prošlo je 12 mjeseci zakona nema. Kolektivne ugovore ne želimo kao mehanizam dogovaranja i pregovaranja. Imamo nered, imamo nelojalnu konkurenciju i zakidanje radničkih prava i nismo riješili ništa. Od 2000. do današnjeg dana u Hrvatskoj smo bjesomučno uvodili i provodili fleksibilizaciju tržišta radne snage. Ali mjere ili mehanizme zaštite, socijalne zaštite nema niti tragova od toga. Ova konvencija upućuje i na to a u Europi po uzoru na Dansku, Nizozemsku, Finsku i Švedsku prije par godina se javio jedan noviji model koji uvažava i priznaje i potrebe fleksibilizacije tržišta radne snage, ali i uvođenje mehanizama zaštitne klauzule ili zaštite prava na rad koje se ne svodi na isključivo zaštitu radnog mjesta koje bi trebalo biti domirovinsko. I cijeli taj model u Europi je uspio zato što nije bila intervencija države kroz zakone, nego se došlo do tog modela kroz kolektivne pregovore i kolektivne ugovore. Četvrti argumenat očitovanja Vlade je bio da je ovu konvenciju ratificiralo zamislite samo 35 država. I točno, ovu konvenciju nije ratificirala Uganda, Tanganjika, Zanzibar, Vijetnam, Koreja sjeverna. Nisu znali da uopće postoji točno, Čad i ostale demokratske države. Ali države koje su se pripremale za ulazak u Europsku uniju i koje su ušle u Europsku uniju izvršile su ratifikaciju ove konvencije i ona je postala sastavni dio zakonodavstva tih država i upravo na temelju toga, a danas je u konkurentnosti bila velikoj riječi kad je bila rasprava o rebalansu proračuna koja je država na prvom mjestu konkurentnosti po dokumentu kojega ste i vi dobili jučer koje je dalo Vijeće za konkurentnost Danska. Jeste li vidjeli da je Danska sa šestog mjesta prošle godine, pretprošle A ovaj model u kojem se socijalni partneri, a na temelju ove konvencije dogovaraju o modelima, mehanizmima i potezima i fleksibilnosti tržišta radne snage, ali i socijalnoj sigurnosti ne radnog mjesta nego prava na rad čovjeka je nastao u Danskoj a onda se proširio u Finsku koja je zamislite druga na tablici konkurentnosti je došao i u Nizozemsku koja je peta ili šesta ako se ne varam, tu negdje. Naša Vlada veli da nema potrebe ratifikacije ove konvencije. Oni će to rješavati zakonima. To je točno i to je moguće i to je u svijetu viđeno. Međutim, nešto drugo nije viđeno da u pravnom sustavu neke zemlje postoje međunarodni ugovori koji nikada nisu objavljeni u službeno glasilo te države, koji nikad nisu prevedeni na službeni jezik te države i objavljeni na pismo koje je službeno u toj državi. Mi na žalost u pravnom poretku imamo takve međunarodne ugovore koje nismo ni objavili, ni preveli da bi bili sastavni dio toga.